Mødet er åbnet. Fra medlem af Folketinget Signe Munk (SF), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 1. januar 2023 atter kan give møde i Tinget. Karsten Filsø (SF)'s hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Udvalget for Forretningsordenen har den 20. december 2022 afgivet: Betænkning og indstilling om ændring af forretningsorden for Folketinget. til behandling Formanden (Søren Gade): De punkter, som er opført som nr. 2-11 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Der stemmes om samtykke til behandling af disse punkter. Der skal, jævnfør forretningsordenens § 42, tre fjerdedeles flertal til et sådant samtykke. Afstemningen starter.

stemte 3 (ALT). Samtykket er givet. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.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

Deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget. Der stemmes herefter om det under A nævnte lovforslag: Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2-4, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af NB)? De De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.

tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er: 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 7: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Udmøntning af CCUS-puljer Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 09:05 Afstemning Formanden (Søren Gade): Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1-13, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 09:05 Afstemning Formanden (Søren Gade): Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1-13, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.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

Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Ja, det gør fru Jette Jeg har en kommentar, og det er i forhold til processen, for den har mildest talt været temmelig forhastet. Det er sådan, at det ikke engang stod på dagsordenen, da jeg kiggede i går eftermiddag. Det levner ikke meget plads til at forholde sig til de egentlig lidt vidtgående beslutninger i forhold til Folketingets arbejde. Den eneste formildende omstændighed er jo, at der er en solnedgangsklausul på det i den forstand, at det skal genovervejes om et halvt år. Det synes jeg er en formildende omstændighed, men det rører ikke ved, at det her har været en forhastet proces. Så vil jeg til indholdet sige, at der i hvert fald er en ting, som jeg synes ikke er gået rigtig godt igennem den proces, og det er, at man vedtager, at man i hovedsagen skal følge ministeriernes ressortområder. ressortområder. Der er nogle undtagelser, og de er veldokumenterede og veldiskuterede og er gennemført, så det er sådan set fint nok. Men så er der en enkelt undtagelse, og det er, at man har landbrug og fødevarer sammen med klima og miljø og den slags ting. det er faktisk to ministerier, men der beslutter man, at det skal foregå i ét udvalg. Det er til gengæld ikke særlig velbegrundet, og der kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der argumenterede for, hvorfor det var helt nødvendigt, at det foregik i ét udvalg. For der er jo tale om modstridende interesser nogle gange, og det kan være betydningsfuldt for udvalgenes arbejde. Så det vil jeg gerne have en begrundelse for. Kl. 09:09 Formanden (Søren Gade): Tak til fru Jette Gottlieb. Er der andre, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget til folketingsbeslutning går direkte til anden og sidste behandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Tak